Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Преди да преминем към предвидената като точка първа за днес, а това е Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, едно съобщение: На 14 януари 2015 г. е постъпил и е раздаден на народните представители общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приети на първо гласуване на 18 декември 2014 г. Проектът е изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване.

С доклада ще ни запознае господин Делян Добрев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Антон Павлов – заместник-министър, госпожа Светла Маринова – началник-отдел „Правно-нормативна дейност” в дирекция „Правна”. Моля да бъдат допуснати в залата.

На свое заседание на 11 декември 2014 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на енергетиката господин Антон Павлов, началник отдел „Правно-нормативна дейност – енергетика” госпожа Светлана Маринова; от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране: госпожа Светла Тодорова – председател, госпожа Евгения Харитонова, госпожа Костадинка Тодорова, госпожа Милена Миланова, господин Илиян Илиев, господин Димитър Димитров – членове; от „Български енергиен холдинг” Жаклен Коен – изпълнителен директор, и господин Ангел Янков – старши юрисконсулт. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката беше представен от заместник-министъра на енергетиката господин Антон Павлов. Предлаганият законопроект цели подобряването на енергийното регулиране, понастоящем извършвано от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С предвижданите изменения се осигурява по-голяма самостоятелност в организацията на работата и определяне на необходимите финансови елементи за ефективно осъществяване на регулираните цели. Законопроектът има следните цели: създаване на законови предпоставки за оптимизиране работата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърждаване на авторитета на Комисията като независим регулаторен орган. С предложената процедура се осигурява публичност в процеса на избор на членовете на Комисията. Избирането на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание гарантира както спазване на изискванията за професионализъм, така и за прозрачност на избора. Подходът съответства на общественото очакване. С цел увеличаване прозрачността в работата на Комисията е предвидено ограничаване на закритите заседания, изключение ще има в случаите когато се оповестява защитена по закона информация. Предвижда се разширяване на обхвата от публикуваната от Комисията информация, включваща протоколи от открити заседания и обществени обсъждания. Засилване на изискванията към членовете на Комисията по отношение на професионалния опит. Счита се, че за заемане на отговорна длъжност, каквато е член на Комисията, е подходящо да се завишат изискванията за професионален опит от три на пет години. Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране госпожа Светла Тодорова заяви, че Комисията подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на закона за енергетика. Комисията подкрепя избирането на членовете от Народното събрание. Подкрепя разделянето на Комисията на два състава. Изрази опасения по отношение на финансирането на Комисията. Безпокойството се състои във факта, че независимостта на Комисията не зависи само от начина, по който се избира, както и организацията на работа, а и от независимо финансиране. Притеснение поражда и намерението за провеждане на всички заседания на Комисията открито. Годишно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране разглежда около 8000 жалби и каненето на всички жалбоподатели би затруднило работата на Комисията, както и факта, че на заседанията се разглеждат вътрешни въпроси. В последвалата дискусия представители на АБВ подкрепят законопроекта, като имат препоръки някои детайли да бъдат преосмислени, а други да се прецизират. Желаят да бъде разширена процедурата по предложения за членове на Комисията, като всеки заинтересуван и отговарящ на условията да може да кандидатства. Не одобряват премахването на изискването поне един член на Комисията да е юрист и поне един икономист. Изразени бяха опасения, че изискванията за професионален стаж са ниски. Представителите на „БСП – лява България” не подкрепят законопроекта. Настояват за самофинансиране на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което ще допринесе значително много за нейната независимост и членовете на Комисията да са професионално ориентирани. Представителите на Патриотичен фронт подкрепят законопроекта, тъй като за тях законопроектът има малки същностни проблеми, които могат да бъдат преработени и коригирани в периода между първо и второ четене. Представителите на ГЕРБ подкрепят законопроекта, който е от огромно обществено значение, като считат, че законопроектът отговаря на обществените очаквания. Представителите на ДПС подкрепят законопроекта с препоръки за корекции между първо и второ четене. Представителите на „Атака” не одобряват законопроекта, тъй като за тях е непълноценен. Народният представител господин Таско Ерменков взе отношение и предложи отлагане гледането на законопроекта. След приключване на дискусията се проведе

гласа 2. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетика: „за” – 10 гласа, „въздържали се” – 4 гласа, „против” – няма. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проекта

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Д за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2014 г. На свое заседание на 13 януари 2015 г. Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Председателят на Комисията госпожа Тодорова представи основните положения от писменото становище. На първо място беше отбелязана необходимостта от запазване на изискването за наличие на един икономист и един юрист в състава на ДКЕВР, което беше обосновано със спецификата на взиманите решения. Беше изразено притеснение по отношение на предложеното изискване всички заседания на ДКЕВР да са открити. Във връзка с това подробно бяха посочени специфичните теми на заседания, които, ако бъдат провеждани по процедурата за

В изказването беше посочено, че разделянето на Комисията на два състава няма да доведе до повишаване на ефективността на работата й. Също така беше посочено, че независимостта на Комисията не зависи само от начина, по който се избира, както и организацията на работа, а и от независимото финансиране. Във връзка с това беше предложено да се осигури адекватно финансиране на дейността на Комисията. В последвалата дискусия представители на Патриотичен фронт подкрепят Законопроекта по принцип, като заявяват необходимостта ДКЕВР да бъде разделена на две отделни комисии, тъй като сегашното предложение за два състава не е ефективно и не гарантира необходимата професионална квалификация на председателя на ДКЕВР. Подкрепят искането да се запази формата на закрити заседания по ограничен кръг от теми. Предлагат да се осигури по-голям кворум и квалификация при взимане на решения за всеки състав на Комисията, а също и да се добавят текстове, които прецизират функционирането и разпределението на отговорностите в Комисията, Представителите на ГЕРБ подкрепят Законопроекта като много необходим и подкрепят становището на ДКЕВР в частта му за наличие на закрити заседания и осигуряване на адекватно финансиране Представителите на БСП лява България не подкрепят Законопроекта, като предлагат неговото приемане да се отложи до разработване на нов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Настояват за определяне на правилата за избор, който да включва мнозинство от 2/3 при избор на председателя. Подкрепят искането за самофинансиране на ДКЕВР, което ще допринесе значително за нейната независимост. Изискването за професионален стаж да бъде засилено, а броят на комисарите да бъде увеличен, за да се осигури компетентност в повече области. Също така да бъде уточнено кои заседания да бъдат закрити. Представителите на „Атака” не одобряват Законопроекта, тъй като за тях нищо не налага разделяне на Комисията в два състава. След приключване на дискусията се проведе гласуване. Резултати от гласуването: „за“ – 9 гласа, без „против” В резултат на проведеното обсъждане Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проекта на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2014 г.” Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Веселинов. От името на вносителя – Министерския съвет, няма желаещи да представят Законопроекта. Дебатите са открити. Моля народните представители, които желаят да вземат участие в тях, да дадат знак. Господин Янков е първи. КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП

Във връзка с така предложения Законопроект. Предложението е направено от Министерския съвет. То е гледано още в служебния кабинет, мотивите са подписани от служебния министър-председател, но е внесено за разглеждане от сегашния Министерски съвет. С така предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката всъщност се прави най-общо казано административна реформа и в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Прави се опит да се внуши, че до този момент Комисията не е работила като независим регулаторен орган.

Трябва да си припомним, че този дебат започва още от началото на 2013 г.

в мандата на кабинета Борисов 2009-2013 г., бързата смяна на председателите на Комисията, след като Ангел Семерджиев беше почти през целия мандат – Лиляна Иванова, Андон Роков, Евгения Харитонова. Още в началото на месец февруари 2013 г. имаше недоволство срещу високите сметки за ток, което започна да ескалира. На 4 февруари стартираха протестите в София и цяла Югозападна България, насочени срещу „Топлофикация” и Хората масово се оплакваха от абсурдни завишения на сметките за електроенергия. Напрежението се разпространи и цялата страна бе обхваната от протести, което принуди управляващото мнозинство в парламента да възложи на Сметната палата да направи одит на цените на водата, тока, парното и газта. Целта беше да се установи как те са били формирани и регулирани. Реакцията обаче не успокои гражданите.

безспорния факт, че това е независим регулаторен орган, в този период той предлага токът да поевтинее с 8% от месец март и лицензът на ЧЕЗ да бъде отнет, което всъщност е в правомощията на този независим регулаторен орган. Премиерът хвърли вината за ситуацията върху тези, които са подписвали договорите с електроразпределителните дружества,

трябва да ни води в посока на разсъждения, че се търси адекватно отношение към реакцията на българските граждани, такава, каквато е имало зимата срещу 2013 г., каквато евентуално може да има и сега в оставащите зимни месеци. Уважаеми дами и господа народни представители, в предишния парламент реакцията на мнозинството, на тези, които адекватно искаха да организират работата на независимия регулаторен орган, беше тя да бъде в полза на българските граждани. Ще Ви припомня, че българският парламент прие законодателни промени,

Допълнителната работа на новия състав на Комисията и откритите резерви съгласно методологията, по която работи, дадоха възможност към края на годината, от началото на 2014 г. цената на нощната тарифа на електрическата енергия да падне с 10%, а на дневната – с около 1%. Поевтиняването обхваща както домакинствата, така и бизнеса. Какво се случи още преди формиране на сегашното мнозинство? Още в служебния кабинет, от 1 октомври 2014 г., цената на електроенергията се повишава средно с 9,79% за клиенти на трите доставчика на електрическа енергия, като решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е в условията на протести и обстрел с яйца по сградата. Това, което се предлага, уважаеми колеги, е опаковка от административни промени, които най-вече ще бъдат обосновавани с предложението за избор на членовете на Комисията и председателя и от Народното събрание. Не го приемам като бягство от отговорност на изпълнителната власт. Ние като последователна партия сме предложили

ние сме първите, които инициират да има политически дебат между представените парламентарни групи и председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се ползва с обществения авторитет и да бъде подкрепен от две трети от народните представители; членовете на Комисията да бъдат избирани след обсъждане, след представяне на своите визии от Народното събрание. И стоим зад това. и ще има възможност или по-скоро се създава предпоставка за увеличаване на администрацията на самата Комисия. Българската социалистическа партия смята, че работата на независимия регулаторен орган трябва да бъде осигурена със спазване на сега действащата нормативна уредба. Законите, подзаконовите актове и записите, с които се вменява чрез промяна в закона да се спазва законът, сами разбирате, че са несъстоятелни. В този дебат ние получихме подкрепа и разбиране от различни представители на парламентарните групи по отношение на целите предложения, по отношение на целите предложения, които са направени в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Но при всички случаи трябва между двете четения да се направят корекции, в които да се обединим единствено и само зад избора на членовете и състава от Комисията да бъде от Народното събрание. Всички други предложения са несъстоятелни. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янков. Реплики? Заповядайте, господин Славов – първа реплика към господин Янков. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Янков, уважаеми колеги отляво! Аз слушах внимателно изказването, но не можах да разбера каква е точно неговата цел дали да се похвали сегашният и предходните състави на Комисията за свършената им работа, дали да се апелира да се запази статуквото, или какво? Това, което успях да разбера, а мисля, че и господин Янков го спомена, че многократно съставът на Комисията е променян в последните години и това, което те са свършили на практика, не е добро и не удовлетворява нито обществото, нито би могло да удовлетвори нас. Другото, което успях да разбера обаче, струва ми се, че колегите отляво не са прочели достатъчно добре предложения законопроект и мотивите към него, иначе нямаше да говорят за избор с две трети на състава на Комисията, тъй като в мотивите към законопроекта много ясно е обяснено защо това не може да стане без промяна в Конституцията. Така че моят апел и в тази посока е по внимателно да четем предложените законопроекти. Иначе ми се струва, че самият законопроект е доста добре мотивиран, доста добре издържан във всяко едно отношение и доста добре е обяснена всяка една При всички случаи обаче е ясно, че работата на Комисията не е задоволителна, трябва да се търсят реформи и промени, за да се подобри работата на Комисията

Втора реплика? Няма. Дуплика – господин Янков. в своето изказване

Да, съгласен съм, че това като решение не трябва да бъде вземано еднолично от когото и да било, та било то и министър-председател на Републиката. Това е независим регулаторен орган. ние сме готови да подкрепим предложението за избор на състава и председателя от народните представители. Но четирите председатели на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, които бързо бяха сменяни, всъщност не изпълниха тази задача от кабинета Борисов до 2013 г., което ясно пролича от неговото заявление – разпореждане за намаляване цената на електрическата енергия. Това не трябва да се допуска. Аз не бих давал оценка за работата на Държавната комисията за енергийно и водно регулиране – такава, каквато Вие правите, защото това е сугестиране на отношение за начина, по който тя функционира. Има други компетентни органи, има и гражданско общество, които е нормално да имат своето отношение. А иначе председателят на Комисията трябва да бъде с обществено доверие. И това с предложението за две трети от народните представители, ако четете внимателно в мотивите – такива, каквито са ни предоставени, е тълкувателно. Така че нека да не внушаваме, че това е невъзможно. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янков. Тъй като до момента има желаещи за изказване от почти всички парламентарни групи, обявявам тези, които до момента са се записали, като следваме големината на парламентарните групи. Ако някого съм пропуснала, моля да даде знак. Господин Борислав Великов от Реформаторския блок; след него – господин Валери Симеонов; господин Цочев даде знак; Георги Недев от групата на БДЦ;

госпожо Председател. Уважаеми колеги, внимателно прочетох и мотивите, и самия законопроект. Отсега мога да кажа, че ще го подкрепя с гласуването си.

В какво се състои това несъвършенство? Само да прочетем първото изречение от мотивите и ще видим, че предлаганият законопроект цели подобряване на енергийното регулиране. Само че това е енергийно и водно регулиране. Основната ми теза, с която ще Ви занимая за две-три минути, е, че не бива да се подценява водното регулиране, тъй като

които са не по-малко важни за обществото, остават на заден план в дневния ред на Комисията. Те остават на заден план и в този законопроект. За колегите, които не са се занимавали с материята, бих искал да този състав, който се занимава с ВиК въпросите – виждам уважаемия господин Генов, който вероятно ще ме подкрепи, тъй като е бивш управител на ВиК дружество, не се занимава само с цените на услугите за водоснабдяване и канализация, включително отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Там има много важни въпроси, свързани с формирането на годишните целеви нива за качеството на услугите във водния сектор, елементите и параметрите на бизнес плановете, реда за контрола на тяхното изпълнение, допустимите загуби, методиките, оценките на допустимите загуби на вода по водоснабдителните ни мрежи. Вероятно много от колегите знаят, че тези загуби са над 60%, в много случаи те са две трети. Две трети от водата, която тръгва от някой язовир, не стига до потребителите, до нас, а изчезва някъде по тръбите. тръбите. Има и други моменти. Но ако ние вземем предвид, че имаме Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в България, имаме и приета Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България, всичко това е станало, особено втората стратегия, с помощта и на Трябва да четем правилно всичките препоръки на Световната банка, не само част от тях. Какво още се казва там? Че са необходими мерки за засилване на ресурсите и капацитета на ДКЕВР или на тази комисия, която сега ще бъде оформена в оформена в отрасъла ВиК. Там също така се споменава, че ВиК дружествата не трябва да се разглеждат от Комисията за енергийно и водно регулиране общо, а да има индивидуален подход, да се прилагат специфични, конкретни изисквания и показатели за нивото на обслужване в съответствие с генералните планове. Знаете, че има и едни нови асоциации за водоснабдяване и канализация, които още не са изпълнени със съдържание. Там очакваме да има промени в Закона за водите. Всичко това, колеги, предполага, че трябва поне аз бих предложил между първо и второ четене да увеличим капацитета на ВиК състава. В момента се предвижда той да бъде от

Решенията ще се вземат с мнозинство от членовете. Значи от тези двама души трябва да има мнозинство, ако са на едно мнение. Но ако присъства само единият от онези, които разбират от ВиК, заедно с председателя, какво решение ще вземат? Даже заради това ми се струва, че трябва да помислим за увеличаване на състава, който е за ВиК услугите. Аз ще предложа между първо и второ четене те да бъдат четирима – симетрично. Както имаме един председател с четирима за енергетиката, така да има един председател и четирима членове с опит във водоснабдяването и канализацията. Смятам, че по този начин ще се стремим да оптимизираме работата на Комисията – не само да се подобри енергийното, а и водното регулиране. Водата, правото на чиста питейна вода без цвят, без мирис, правото на отвеждане и пречистване на отпадъчните води е основно човешко право. Това е

за водоснабдяването и канализацията, където да бъде разписан този въпрос. За настоящия момент споделям казаното от авторите на мотивите, че това е малка крачица в правилната посока – това разделяне на два състава, но с уговорката,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на Патриотичния фронт ще подкрепи по принцип на първо четене предложението за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Не е нужно да се убеждаваме, че към настоящия момент в този състав и с тези функции Държавната комисия за енергийно и водно регулиране реално работи неефективно, тя не изпълнява задълженията, които са й определени по закон и ние като законодателен орган трябва да направим необходимото, за да въведем съответните промени. Така че, от една страна, да да облекчим работата, а от друга страна, да осигурим на обществото отговорно изпълнение на задълженията на този орган. Говоря за Държавната комисия, тъй като това е предметът на промяна в Закона за енергетиката. Има неща, които ние не приемаме. Между първо и второ четене ще направим нашите предложения. Ако позволите, ще Ви информирам за тях, както и за мотивите защо не ги приемаме, за да имате и Вие възможност да обмислите – разчитам на Вашата подкрепа. На първо място, не приемаме предложението Комисията да бъде от два състава, а да има един общ председател. Категорично сме на мнението, че това са два коренно различни професионални профила, които трябва да бъдат представени от професионалисти. При това предложение – с един общ председател на тази Комисия и два състава, единият, който отговаря за енергетиката, другият – за водата и канализацията, ясно е, че председателят може да бъде специалист само в едната област – в никакъв случай в двете.

да има председател съответно на енергийната част и председател на ВиК, което означава, че трябва да има две комисии. В тази посока ще направим предложение, както казах, преди гласуването на второ четене. Разчитам на Вашата подкрепа, просто защото е повече от категорично ясно, че в тази Комисия трябва да работят професионалисти. Кратката история на този орган до момента показа, че когато се ръководи и когато в него има хора, които са специалисти по всичко друго, само не по енергетика и ВиК, то тогава Комисията не може да функционира пълноценно. До момента беше така. Припомням Ви, че съвсем наскоро имаше състав на Комисията, в който практически не участваше никакъв специалист по енергетика и съответно по ВиК. Така че това ще бъде едното ни предложение. Второто ни предложение по повод предложения текст за изменение е да отпаднат паразитните, излишни текстове в § 8, които вменяват задължения, вменени по силата на всички закони и на Конституцията. Смятаме, че законопроектът трябва да се освободи от тези паразитни текстове – от рода на това, че членовете на Комисията трябва да спазват Конституцията, законите и подзаконовите нормативни актове. Като че ли това специално трябва да им се вмени, защото не е тяхно задължение ли, какво?! Второ, вземат решение, без да се влияят от лични и корпоративни интереси, като се ръководят от това, което би било полезно за обществото и гражданите на България. Трето, консултират обществеността и така нататък. Мисля, че иска още малко доработване този текст. По принцип като стратегия законопроектът е правилен и ние ще го подкрепим на първо четене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Симеонов. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Внесеният на първо четене в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката безспорно цели подобряване на енергийното и водно регулиране, което се осъществява от Държавната комисия. Авторите на Законопроекта в общия случай са се съобразили с препоръките от активната обществена дискусия, проведена през изминалата година относно дейността на Комисията. Според нас в Законопроекта проличава и стремежът регулаторният орган да е правно отделен и функционално независим от публични и частни образувания и органи за управление, включително национални, местни и регионални структури. По този начин вносителят цели постигане на изискванията на членове 35.4 от Европейската директива за електроенергия и 39.4 от Директивата за газ, които предвиждат: „Държавите членки гарантират независимостта на регулаторния орган и безпристрастното и прозрачно изпълнение на правомощията”. В същото време предлаганите конкретни промени в разпоредбите на Закона, въпреки претенцията на авторите за подобрение при осъществяване на регулаторните правомощия на Комисията, не могат да бъдат приети от нашата парламентарна група в този си вид. Ето конкретно какво имам предвид: относно законовите предпоставки за оптимизиране на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране, отразени в мотивите на авторите и по-конкретно предлаганото разделяне на Комисията на два специализирани състава, за което стана дума в изказванията на преждеговорившите. Искам да се спра на досегашната практика на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране при един състав, където експертите в специализираните дирекции на Комисията разглеждат всички постъпили документи съобразно своята компетентност, подготвят доклади към Комисията, включително проекта за решение и ги внасят за разглеждане от Комисията. За членовете на Комисията основните задължения са: проверка на правилността на експертните заключения, анализ на съответствията в предложените решения с Националната енергийна политика и заключения за икономическата и юридическата целесъобразност на решението. Тези задължения според нас могат да бъдат изпълнявани от единен състав на Комисията, в който влизат членове с експертно ниво в енергетиката, ВиК сектора, икономиката и правото. Ние разбираме, че през последната година възникналите проблеми в енергетиката може би изместиха акцента на работа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която основно се занимаваше с болезнените за обществото проблеми за цената на тока, но това не може да обоснове едно такова изкуствено разделяне от типа „ни риба, ни рак”. Препоръката на консултанта от прегледа на регулацията на ВиК отрасъла, на която се позовават авторите на Законопроекта, е за юридическо разделяне на настоящата Комисия на две самостоятелни комисии. По този въпрос ние считаме, че тази препоръка не е непременно приложима в настоящия момент и твърдо поддържаме становището си за единен състав на Комисията за енергийно и водно регулиране. подкрепа на това си становище добавяме и аргумента, че в предложения Законопроект единият състав – за ВиК сектора, се състои само от двама членове, което поставя под съмнение възможността за вземане на решения в извънредни ситуации, например при отсъствие на единия от членовете. Считаме още, че в състава на Комисията трябва да фигурират както специалисти в областта на енергетиката и ВиК, така и юрист, и икономист. Противопоставяме нашето мнение на тезата в мотивите на авторите, че последните специалисти са били задължително необходими единствено при първоначално попълване на администрацията и нейното обучение в областта на регулирането. Комисията не може да бъде съставена само от експерти с техническо образование, членовете трябва да притежават разнообразна експертиза, задължително включваща икономиката и правото. По втория въпрос – относно прозрачността на работата на Комисията, не приемаме идеята на предлагания Законопроект всички заседания на Комисията да са открити. Основният ни мотив е, че това практически е неосъществимо, изисква много време и допълнителен ресурс и не съответства на практиката на регулаторните органи. Ще се спра отново на практиката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране понастоящем. Всеки решаван проблем преминава през следните етапи: първо, закрито заседание за обсъждане и приемане доклада на съответните дирекции по проблема и предварителен проект за решение. Второ, забележете, открито заседание със заинтересованите лица за обсъждане на доклада на дирекциите и излагане на аргументите на всички участници. Трето, обществено обсъждане на проблемите с участие на заинтересованите неправителствени организации, браншови организации, синдикати и други заинтересовани. И, четвърто, закрито заседание на Комисията, на което се взема окончателното решение, съобразено с проведените дебати и обсъждания. Тоест, само откритите заседания без предварителна подготовка изключително ще обременят, а няма да подобрят работата на Комисията. За нас проблемът на Държавната комисия и на регулирането не е в наличието на закрити заседания в процеса на вземане на решения, а в неосигуряване на равнопоставеност на засегнатите от регулираните дейности субекти, пренебрегване от Комисията на аргументите на участниците в откритите заседания и обществените обсъждания и качеството на приеманите доклади от Комисията. Ето защо ние ще подкрепим и разширението на обхвата на публикуваната от Комисията информация, включително от откритите заседания и обществените обсъждания и особено оповестяването на начина, по който е гласувал всеки член на Комисията при вземане на окончателното решение на закритото заседание. Нашето разбиране е, че тези изменения в закона, съчетани с указаната по-горе практика на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са достатъчни за осигуряване на необходимата прозрачност в работата на Комисията. На следващо място, относно изискванията за професионален опит на кандидатите за членове на Комисията – считаме, че отговорността и самостоятелността на решенията на Комисията изискват по-голям професионален опит на кандидатите от този, предвиден в Законопроекта. В този смисъл подкрепяме изразеното становище от представителите на БСП лява България пред Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за седем години стаж, придобит при реално приложение на специалността. На следващо място, относно Устройствен правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. В настоящия момент Устройственият правилник се приема от Министерския съвет. За реализиране на основната идея на законопроекта естествено се налага Устройственият правилник за дейността на Комисията да се приема от парламента. Относно бюджета и средствата за осъществяване на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Нашето разбиране е, че необходимото условие да се гарантира независимостта на Комисията за енергийно и водно регулиране е бюджетът на Комисията да се приема от Народното събрание, съответно отчетът за дейностите на Комисията и финансовият отчет също трябва да са под контрола на парламента. Уважаеми колеги, Парламентарната група на Българския демократичен център ще подкрепи на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, защото считаме, че промените са наложителни и работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да се подобри. Едновременно с това, предвид многото конкретни забележки между първо и второ четене на Законопроекта, ние ще внесем своите конкретни предложения за неговото изменение.

се изказа подготвен, но мисля, че тезата, която той разви – за капацитета на само двама ресорни комисари за отрасъла ВиК, не беше продължена в правилната посока, а в другата част от становището. Очевидно е, че ако има само двама и те са в един общ състав, трудно ще има време за ресора, за който отговарят. Те ще трябва да участват активно в цялостната работа на Комисията за енергийно и водно регулиране, а тя е фокусирана, както се вижда съвсем ясно, в енергийния сектор. сектор. Аз още веднъж моля колегите от цялата парламентарна група да осмислят този въпрос, тъй като ВиК отрасълът се нуждае от подкрепа не само на думи, а и с подходящи законови и подзаконови нормативни актове, а законовите актове ние ги творим тук. През следващите години ВиК операторите ще бъдат ползватели и на средства по Оперативна програма „Околна Те ще инвестират и собствени средства – няколко милиона годишно, вероятно, и една подкрепа по отношение на контрол, по отношение на спазване на ритмичното съставяне на оценка на бизнес планове, на качеството на услугите във водния отрасъл, включително това, което в Българската асоциация по водите се замисля

съзнателно не използвам думата „бенчмаркинг”, ако тя е по-позната за колегите от бранша, става дума за сравнителна оценка и анализ на ВиК операторите. Всичко това също ще бъде част от работата на тези водни комисари – двама души за цял ВиК отрасъл, който е толкова важен за всяко човешко същество и в тази зала. Без ток, колеги, струва ми се, че пó можем да преживеем, отколкото без вода, но може би бъркам. Благодаря Ви, уважаеми доц. Великов. Други реплики? Няма. Заповядайте, господин Недев, за дуплика. ГЕОРГИ

да, без вода не можем да живеем, и това е много важно. Но ако забелязахте, в моето изложение не се спрях на броя на членовете, които са с ВиК компетентност. Направих го умишлено и не коментирах броя на членовете на Комисията въобще. Този въпрос, както е поставен в Законопроекта, го приемаме дотолкова, доколкото в единен състав тези хора биха могли да работят, имайки предвид, че до заседанията на самата Комисия, на които аз се спрях, има много експертна работа от специалистите, от администрацията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Когато те подготвят своя доклад за пред Комисията, даже и в хода на неговата подготовка, дори и двама да са специалистите по ВиК, те биха могли подробно да обсъдят всички мотиви на тези, които са подготвили доклада, и да спрат или да подобрят, така да се каже, неговото качество. По отношение на енергетиката в предложения вариант. Ние се съгласяваме с него, тъй като в последните години, предвид многообразните изисквания, които се поставиха от международните организации от Европа, от екологична гледна точка и така нататък, енергетиката се разви в различни посоки, които бяха доста необичайни примерно преди 15 или 20 години. Тъй като оптимизирането на състава на такива органи е наложително, затова предлагаме да се спрем на броя на комисарите – такъв, какъвто е предложен, само с това допълнение, че добавяме един юрист и икономист и заедно с председателя в нашия вариант,

Благодаря Ви, уважаеми господин Недев. Следващият, който се е записал за изказване, е народният представител Кирил Цочев.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! В предложения Законопроект има три идеи за изменение и допълнение на Закона за енергетиката: вдигане на нивото на регулатора; разделяне на дейностите – енергийна и водна; и нови изисквания към комисарите. Законопроектът предвижда нов подход при избор на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и той да се осъществява от нас, от парламента. съгласно залегналото в § 6 – само народни представители и парламентарни групи могат да правят предложение за членовете на Комисията, включително и от името на неправителствени и конкретно изброени съсловни организации. Това на практика означава, че дори да има много по-добри експерти, които искат да участват в процеса на избор, професионализмът им няма как да бъде дори забелязан, ако те не намерят начин да бъдат подкрепени от народни представители или парламентарни групи. Горното обстоятелство не се променя от предвиденото в Законопроекта задължение за публикуване на предложенията и професионалните биографии, тъй като такива ще бъдат публикувани последващо само на набелязаните кандидати. За да се избегне това, е много по-целесъобразно заявката за участие в предвидения процес на избор да не зависи въобще от политиците от процедурна гледна точка. На практика това означава, че всеки, който е заинтересован от заемане на съответната длъжност и смята, че отговаря на изискванията, трябва да има правото директно да представи своята кандидатура с изпращане на заявление и оказаните подкрепящи обстоятелства. В това не би имало нищо ново, достатъчно е да се погледне начинът на кандидатстване в администрацията както за институциите в Европейския съюз, така и за повечето длъжности във всяка държавна институция в България. Няма никаква пречка Народното събрание да установи процедура на селектиране на онези предложения от всички направени такива, които могат и следва да бъдат обсъждани в пленарната зала. Тази селекция би могла да бъде направена от двете комисии – енергийна и за наблюдение на ДКЕВР. Второ, Законопроектът премахва изискването поне един член на Комисията да е юрист и поне един икономист (§ 5). Отпадането точно на това изискване не е целесъобразно за институция, в която по-голяма част от предвидените функции са пряко свързани с нормотворчество, икономически анализи, юридически анализи, включително и на правото на Европейския съюз, прилагане и контрол върху изпълнение на правно обвързващи решения с много силна икономическа компонента, действие като орган за уреждане на спорове и други. От такава гледна точка би било интересно например предвиденото в Законопроекта обсъждане на финансови въпроси от Комисията (§ 7), ако няма нито един неин член, който разбира от тази материя. Трето, ниски изисквания за професионален стаж – 10 години общ стаж и 5 години специализиран енергиен или стаж във ВиК. За сравнение според Единния класификатор за длъжностите в администрацията се изискват 6 години професионален стаж за длъжността „началник сектор” в министерство, а за такава отговорна длъжност като член на регулатора се изискват В законопроекта се съдържа и доста странен опит за дефиниция на това какво е професионален опит в енергетиката. Анализите в това отношение могат да бъдат дълги, но интересно е например как адвокати ще докажат експертизата си в тази връзка при специфичните ограничения за разпространение на информация за клиентите им, които Законът за адвокатурата предвижда. Четвърто. Странно е решен и въпросът с необходимия кворум – това, за което говори и господин Великов за вземане на решения. Според законопроекта – параграфи 5 и 7 от предложението, относно измененията в чл. 12 и чл. 13, излиза, че заседанията на Комисията относно въпросите по ВиК са редовни, ако присъстват двама души, които трябва да вземат решение с мнозинство. Това е така, защото така нареченият състав „Водоснабдяване и канализация” по принцип би се състоял от трима души, а има изисквания за присъствие на две трети за редовност на заседанието. Подходът не звучи сериозно. Пето. Законопроектът предвижда правила за работата на Комисията и администрацията – § 8, едно от които е задължението членовете да се консултират с обществеността. „като преценяват ползите и вредите от своите решения”. Би следвало задълженията на Комисията при вземането на решения да са свързани с изпълнението на закона и с развитието на пазара, като се отчитат интересите на всички участници в него, а не с анализи на ползи и вреди в консултативен режим, при това с обществеността. Да не забравяме, че решенията на Комисията в широк смисъл на това понятие подлежат на съдебен контрол. заключение, законопроектът определено съдържа добри и необходими идеи за промени, свързани със засилване на независимостта на ДКЕВР и по-голяма прозрачност при нейната работа. От юридическа гледна точка обаче някои от тях трябва да се преосмислят, а други да се прецизират на второ четене. Същевременно предложеният законопроект въобще не съдържа и намек за усъвършенстване на един много важен елемент, който се явява водещ критерий за независимост – финансирането на ДКЕВР. юридически е поставена в положение да не зависи от държавния бюджет, но паралелно с това е силно зависима от други институции относно начина на разпределение на формирането чрез дейността й постъпления. Установеният в това отношение ред явно е далеч от съвършенство, след като Комисията реално е изпаднала, включително и наскоро, в положение на невъзможност да обезпечава ефективно оперативната си дейност. Важно за регулатора е заплащането на експертите да е конкурентно на това на другите енергийни дейности и не само.

Имате думата за реплики, уважаеми колеги народни представители. Няма реплики. Следващият, записал се за изказване – народният представител Рамадан Аталай.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, виждам, че дебатът, който върви в залата, е като че ли много безинтересен, но всичко, което се случва днес, впоследствие ще даде отражение върху цената на електроенергията. Това е Комисията, която всъщност определя и впоследствие обществото плаща получената услуга. Това е Комисията, която всъщност през последните години създава създава атмосфера, която е необходима за спокойствието на политиците или за разбунване на духовете в обществото. Това е Комисията, която трябваше да бъде наистина независима от деня, в който беше назначена, но поради една или друга причина през всичките тези години беше под влиянието или на министъра на икономиката и енергетиката по времето на управленията на БСП,

ще имаме нагласи как и по какъв начин ще бъде развита енергетиката в България. Започвам от Третия енергиен либерализационен пакет. Представете си, че сме либерализирали целия енергиен сектор. Тогава Държавната комисия по енергийно и водно регулиране или вече Комисията по енергийно регулиране ще бъде онзи орган, който не трябва да се занимава с нищо друго освен да регулира преноса, трябва да регулира само ЕСО-то. Всички онези такси и добавки, които в момента се разпределят към съответните производители или са към съответните енергопроизводители, ще бъдат натоварени към електроснабдителния оператор.

сега. Уважаеми колеги, молбата ми е да се абстрахираме от това кой и по какъв начин ще бъде назначен в тази Комисия, колко членове ще има тази Комисия; дали в тази Комисия ще бъде господин Делян Добрев или Валентин Николов; дали ще има някои други хора, които ще бъдат близки до управляващите или до опозицията. Дайте да тръгнем по реда на това, за което днес сме се събрали – да вземем решение. Първото нещо, сещам се за кукувицата, която снася яйцата си в чуждо гнездо. Абсолютно не приемам да разглеждаме законопроект, който е предложен от министър-председател на служебно правителство, който няма абсолютно никакво понятие от енергетика. Въпреки всичко Движението за права и свободи по време на заседанието на Комисията заявихме, че ще подкрепим този закон, защото не че подкрепяте, не че поддържате философията на този закон, защото вървите по идеята, която Движението за права и свободи от дълго време изисква. Комисията по енергийно или, ако в момента вземем решение тя да бъде отделна Комисия по водно регулиране, да бъде избрана от Народното събрание, за да може най-после тази Комисия да бъде

определянето на производствените разходи на производствените предприятия, разходите на преноса, разходите на разпределенията, да бъдат представени в Комисията по енергийно и водно регулиране и вече тази Комисия, без намесата на политическите партии, определяйки реалните разходи, да определи цената на електроенергията. Уважаеми колеги, днес разходите, разходите, които се правят в България за производство на електроенергия и преноса на електроенергия, не се покриват от сумите или сметките, които плаща населението и съответно бизнесът, защото има политическа намеса. Заплатите или приходите на населението не са достатъчни за покриване на разходите за енергопотреблението

за да може да покрива недостига само на онези семейства, които са енергийно бедни. Не може ние да накараме производствените предприятия да произвеждат електроенергия или Националната електрическа компания да продава съответната електроенергия на загуба. Това е дейността, това е работата на Комисията по енергийно и водно регулиране и затова днес Движението за права и свободи ще подкрепи този законопроект в частта Комисията да бъде избирана от Народното събрание. Тук има и определени цели – не искам да ги чета, но има и определено признание. Вносителите признават, че досега тази Комисия не е работила прозрачно. Представете си, в целите на този законопроект вносителят казва: „Ще изберем нова комисия с цел да работи, да има повече прозрачност”. Колеги, прозрачност или има – тя не може да бъде повече или по-малко,

изисква съответните отчети и доклади на тази Комисия да бъдат разглеждани в Народното събрание, а не в кабинетите на министъра и на министър-председателя. Тогава си задавам въпроса, ако изберем Комисията в Народното събрание, необходимо ли е да има наблюдение, или надзор на Комисията по енергийно и водно регулиране? Ако пък така, както ние ще предложим между първо и второ четене – подкрепям господин Великов да нямаме половинчати дейности, трябва да направим две нормални за водното регулиране и Комисия по енергийно регулиране. Тогава ние трябва ли да направим Комисия за наблюдение на водното регулиране? Ние ще увеличаваме ли броя на комисиите на Народното събрание в зависимост от участието на партиите в управлението или ще оптимизираме управлението така, че то да бъде в полза

Основната идея е да повишим равнището и дейността на Комисията по енергийно и водно регулиране – освен да бъде прозрачна, тя да изпълнява и задълженията си на контролиращ орган.

трябва да сме натоварили комисията с онази задача, за да може да контролира и онези инвестиции, които определят да се направят в съответните производствени или разпределителни предприятия. Ние днес не знаем, след като Комисията по енергийно и водно регулиране е определила определена сума за инвестиции, примерно в електроразпределителните предприятия, дали тези инвестиции се осъществяват реално

не са убедени, че плащат точно толкова, колкото са направени разходите за производството, преноса и доставката на услугата до крайния клиент. Затова между първо и второ четене ще направим предложение Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да има възможността целогодишно да наблюдава и да контролира реда от производството до снабдяването във всички предприятия, които произвеждат и разпределят енергията. Уважаеми колеги, има много пропуски в законопроекта, но след като казах, че кукувицата снася яйца в чуждо гнездо, няма как да няма пропуски.

прецизирани, да се влезе в диалог с членовете на Комисията по енергийно и водно регулиране, да се направи съответното съответното обществено обсъждане и наистина този път да направим така, че Комисията, която ще изберем, да изпълнява онези функции, с които ние, Народното събрание, ще ги натоварим. Благодаря Ви. Смятам, че с нашата подкрепа законопроектът ще бъде приет на първо четене, а между първо и второ четене всичко това, което не е предвидено, не е прецизирано и онова, което е писано само с идеята да се промени броя на

Заповядайте, господин Симеонов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Аталай, по принцип репликата е несъгласие с изказване на народен представител. С тази моя реплика аз изразявам несъгласие с цялото Ви 12-минутно изказване. Дванадесет минути Вие говорихте всякакви други общи приказки, но нито дума по предложения законопроект, който има 18 параграфа. По нито един от тях Вие не обелихте дума. Чухме общи назидателни поучения за това колко било необходимо да има ДКЕВР, как работела, как не работела, колко била необходима, забележете, за спокойствието на политиците, каквото и да означава това. Такива глупости говорихте, че просто... Постарах се да ги запиша, защото това ще бъде основата на едно много интересно бъдещо издание за глупостите, които се приказват в Народното събрание на Да се абстрахираме от това какъв състав ще има ДКЕВР, колко броя ще бъдат членовете, с каква мандатност и прочие. Как да се абстрахираме, бе, господин Аталай, като точно това е предметът на законопроекта? Точно това коментира текстът на този законопроект. Да си говорим за Министерство на труда, социалните компенсации за електроенергия, какви били добавките към цената на електроенергията – всичко друго, всичко друго, всичко друго, само не и по същество. Между другото ми прави впечатление, че такова изказване направихте и в комисията. Аз изразявам своето категорично несъгласие срещу този тип изказване – вече не говоря само за Вас, донякъде е и процедура към господин Главчев: бъдете така добър да отнемате думата, когато се говори за всичко друго, само не и по предмета на разглежданата точка и въпрос.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, да се върнем на законопроекта, който е изменение и допълнение на Закона за Държавната енергийна комисия. Обществото очаква от нас днес да бъдем на онази висота и да приемем онези решения, с които ще дадем възможност Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да бъде независима, да не е под влиянието на телевизия СКАТ и да не е под влиянието на определени хора, които нямат никакво понятие от енергетика. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Аталай. Следващо изказване от народния представител Велизар Енчев.

Господин Председател, уважаеми колеги! В самото начало да кажа, че ще предложа да се отложи гласуването на изменението и допълнението на Закона за енергетиката. Мотивите ми за това мое предложение са следните. Първото, на което трябва да обърна внимание, е предложението Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се преименува, да се премахне думата „държавна”. Защо, бе, колеги? От какво се срамувате или страхувате? Защо трябва да се пристъпи към раздържавяването, образно казано, на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране? Не се ли опитвате по този начин да повторите примера на Гърция от преди шест месеца – месец октомври, ако се не лъжа, по-точно месец юли, когато гръцкият парламент, въпреки големите протести на опозицията, на цялото гражданско общество, приватизира 30% от Националната електрическа компания на Гърция?

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че това е първата стъпка към раздържавяването на Националната електрическа компания! Разбирам, че десните в залата, които са против думата „държавна”, веднага ще скочат и ще репликират. Искам да им кажа, че трябва да се срамуват от дясната си, крайно вредна реакционна политика в последните 20 години. С това раздържавяване, което извършихте, Вие всъщност демонтирахте държавата. В момента това, което се прави и се предлага да се махне думата „държавна” от Комисията за енергийно и водно регулиране, е скандално и възмутително. Който от Вас гласува за подобно нещо, означава, че иска да следваме порочния гръцки пример за раздържавяването на Националната електрическа компания на Гърция, респективно на България. България. По втора точка. Да се уточни кои заседания ще бъдат закрити. Категорично съм против прилагането на закрити заседания, освен в изключителни случаи. Защо се предлагат закрити заседания? Да Ви кажа ли защо – една мръсна тайна на Българския парламент. Това искане, между другото, е на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, но е подкрепено от Партия ГЕРБ. Затова приемам, че това е предложение на Партия ГЕРБ. Защо? Ами за да не знае обществото как лобистите на ВЕИ-тата, на фотоволтаиците, на водните централи, лобират за своите интереси в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

в конфликт на интереси ли се намира той. Знаете ли защо правя това предложение? Защото миналата година д р Константин Тренчев – председател на КТ „Подкрепа”, обяви, че в този и в миналия парламент има „над 140 депутати, собственици на ВЕИ-та”. Аз настоявам, аз държа всеки от Вас, който ще гласува за въвеждане на закрити заседания на ДКЕВР, което, надявам се, ще остане ДКЕВР, а не само

Също така предлагам членовете на Комисията – съответната комисия, която ще избираме, да бъдат проверени преди гласуването – затова предлагам отменяне на гласуването – дали имат евентуални конфликти на интереси, а не след като станат членове на Комисията да бъдат подложени на проверка, както е по сегашния правилник. И накрая – разделянето на Комисията на две части водна и електрическа. Господа, това твърде много ми прилича на порочния опит, който Партия ГЕРБ и верните й слуги от четворната коалиция предлагат – Висшият съдебен съвет да се раздели на два съвета – прокурорски и съдийски. Няма да влизам в юридическия казус, но ще вляза в енергийно-водния казус. Очевидно става дума за груб, вулгарен лобизъм, който ще бъде прилаган при това разделение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Между другото тук да уточня нещо много важно, което беше допуснато от този парламент, когато гласувахме съответните комисии и техните председатели. Не е нормално Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която се командва от човек, избран от парламента, сиреч от управляващата партия, Парламентарната комисия, която контролира Държавната комисия, да бъде оглавявана отново от човек – господин Веселинов, от управляващата коалиция. Но това е порок на нашата работа и не е първи, и не е последен. Благодаря за Вашето внимание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Енчев. Уважаеми колеги, имате думата за реплики. Господин Славов, заповядайте.

Винаги, когато господин Енчев се изказва по проблемите на пенсионерите, слушам внимателно и не си позволявам да репликирам, обаче като се изказа и по въпросите на съдебната реформа и Съдебния съвет вече ми дойде малко в повечко, затова си позволявам тази реплика. Господин Енчев, просто не сте прочел законопроекта и мотивите. Там много ясно е обяснено защо Комисията не може да се нарича повече Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и е посочено, че такава комисия, тоест държавна комисия може да бъде само комисия към Министерския съвет. Ако отворите Закона за администрацията и прочетете какво пише в чл. 50, надявам се нещата да Ви се наместят. Но всичко това за Ваше удобство го има и в мотивите, които очевидно не сте прочел. Затова няма да коментирам останалата част от изказването Ви. Само ще се спра на това разделение, което Вие така остро атакувахте. Мисля, че до тук всички изказали се го подкрепиха и стана ясно, че едно разделяне на енергиен и воден сектор на Комисията всъщност ще подобри нейната работа и тя ще работи много по-ефективно, тъй като към момента се отделя повече внимание на енергийния сектор. Иначе казано, за да не се неглижира водният сектор, Комисията се разделя на две и всяка вече работи активно по своята област.

Чисто формална е правилната причина за отпадане на понятието „държавен” пред „комисия”. Колегата обясни и препрати към мотивите. Моля, вижте и Закона за държавната администрация. Това не е приватизация. Обстоятелството, че отпада „държавна” не променя по никакъв начин статута и държавния характер на въпросната комисия, а само подчинеността й от избиращия орган – Министерския съвет. Тя ще бъде просто комисия, защото органът по назначаването е друг. На мен също не ми стана ясно каква е връзката между разделянето на две камари на

Господин Енчев, така като бивш колега в телевизия СКАТ бих Ви препоръчал да заделите едно по-високо ниво, защото хората ще помислят, че в телевизия СКАТ работят хора като Рамадан Аталай. Недейте така! Когато станете да се изказвате, ще говорите по същество! Когато не сте се запознали със законовата база, просто не вземайте думата! Нямате задължението, както в телевизия СКАТ, да имате всяка вечер предаване и по всеки въпрос да се изказвате. (Смях и викове: Няма да влизам в коментар, защото имаше прекалено много емоция и прекалено малко разбиране и професионализъм във Вашето изказване, така че няма да коментирам. Но не ми харесва това, че Вие поискахте всеки да декларира дали има ВЕИ или няма като едва ли не някакво условие, за да вземе участие в този процес или в Комисията, или едва ли не в избора й. Ето, аз декларирам, че нямам ВЕИ. Но не съм съгласен с това, че Вие по този начин насаждате разбирането, че ВЕИ-тата са някакво вредно техническо съоръжение, което вреди на България и на човечеството. Не е така. Възобновяемите енергийни източници са бъдещето на енергетиката на целия свят, защото те черпят не борсова суровина, а черпят енергия от природата – това е слънцето, което е безплатно, вятърът, който е безплатен. Така че внимавайте с тези внушения, защото до голяма степен може да подведете някои от своите почитатели, ако имате такива. В заключение, бих Ви призовал както Вас, така и всички останали, когато станат да говорят от тази трибуна по въпроси, свързани с ДКЕВР и с енергетиката, да декларират дали имат вкъщи вентилатори. Бъдете така добър също, когато дойдете, да декларирате имате ли вентилатор, или нямате вентилатор в къщи. Благодаря Ви, господин Симеонов. Господин Енчев, имате думата за дуплика. Надявам се да не изяснявате медийни проблеми от парламентарната трибуна, а да се концентрирате върху Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Отправям професионална реплика, нека добре да се чуе от българските медии. В Българския парламент има енергийна мафия. Тази мафия е от най-малко 140 депутати, които притежават... Цитирам д-р Константин Тренчев – обърнете се към него, ако искате заведете дела. Сто и четиридесет души, според д-р Константин Тренчев, в Българския парламент притежават ВЕИ-та. По въпроса – професионално-експертното изказване на господин Симеонов. Господин Симеонов, в момента високата цена на електроенергията се дължи на криминалното решение на преди управляващата партия тук, в тази зала, която взе решение в последните месеци на своето управление ударно да даде лицензи на ВЕИ-та за изкупуване на електроенергия. Високата цена на електроенергията се дължи на два фактора: ненормалните цени на двата американски ТЕЦ-а – ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3, и на ВЕИ-тата.

на държавния секретар на Щатите Джон Кери за предоговаряне на тези криминални договори за ТЕЦ-овете. Второ, високите цени, ненормално високите цени и преждевременно сключените договори от правителството на Бойко Борисов за включване в енергийната система на тези ВЕИ-та. Така че, ако говорим за експертност, господин Симеонов, аз съм експертът, тъй като това, което казвам, го мисли целият български народ, цялата експертна общност в България. Някой от Вас ще стане ли да каже, че това, което казвам, е лъжа? Лъжа ли е, че миксът от цената на двата американски теца и на ВЕИ-тата довежда до огромни цени на електроенергията за битови нужди? Всеки от Вас, който има нещо против тази моя теза, а едва ли някой ще смее да го каже, обслужва енергийната мафия, която има своето лоби тук, в парламента. Най-малко 140 депутати са пряко заинтересовани от това. (Шум и реплики.) Обърнете се към господин Константин Тренчев – цитирам господин Тренчев, нищо друго. Повтарям отново своето предложение: при гласуването при гласуването по точката за закрити заседания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране всеки от нас трябва да стане и да заяви, че той, неговата съпруга, неговото семейство не притежават и не са свързани с ВЕИ. В противен случай, това не е Български парламент, а парламент на българската енергийна мафия. Благодаря, господин Енчев. Само да припомня, че има законово изискване, което преди всяко гласуване кара народните представители да заявяват дали имат такъв конфликт на интереси. За следващо изказване – народният представител Таско Ерменков. ТАСКО Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!

Защото по принцип идеята за смяна на статута на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и повишаване на нейната независимост чрез въвеждането на процедурата за избор на нейните членове

като махнем онези параграфи, които са свързани с наименованието на комисията – дали ще бъде държавна, или не, както вече обяснихме защо не може да бъде държавна, всички останали параграфи имат конкретни, бих бих казал, концептуални забележки, които няма как да бъдат приети от нас и именно поради тази причина ние ще гласуваме „въздържал се”.

като партия не сме съгласни и смятаме, че трябва да бъде променено. На първо място, § 7, където имаме предложен начин за разделяне на комисията на два състава с общ председател, който да ръководи заседанията. Според нас това е нецелесъобразно и създава предпоставки за неефективна работа на комисията във вида, в който е предложен. с това или трябва да запазим сегашния модел на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, какъвто съществува, но това вече е въпрос и на съвсем друг вид взаимоотношения и има връзка със Закона за държавния бюджет – да се създадат два отделни независими регулатора, които да се занимават отделно с ВиК услугите, отделно с енергетиката.

години стаж, от които най-малко по пет години стаж в енергетиката или най-малко пет години стаж във ВиК услугите. Искам да спомена, че съгласно Единния класификатор за заемане на длъжност от държавната администрация – говоря за директор, а не за по-високо ниво, защото според мен комисарите са значително по-високо ниво, отколкото директор в държавната администрация – се изисква професионален опит не по-малко от седем години.

Считам, че добавката „и опитът, придобит при консултантска дейност, както и опитът на адвокатска практика” трябва да отпадне, тъй като е много трудно да се докаже такъв опит специално, че този опит е бил точно пет години, че е бил специално и единствено в тази област като консултант и адвокат. Според мен точката трябва да бъде сложена преди „и опитът, придобит при консултантска дейност”.

услуги. Трябва да Ви кажа, че решенията на Комисията имат макроикономически аспект. Без наличието на икономист в състава й няма как да се гарантират целените от регулирането ефекти върху енергийните предприятия от една страна, и върху обществото от друга. Тоест икономист според мен задължително трябва да има. Между другото това е мнението и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Мисля, че и колегите се убедиха в това, че е необходимо. Освен всичко друго Комисията действа, образно казано, имайки предвид процедурата, при която се правят и обжалват нейните решения, като първоинстанционен съд, което на практика означава, че трябва да има и един юрист, който може да се явява на съответните дела и да защитава нейните интереси, тоест дотук добавяме още двама и икономист, които да могат да бъдат ползвани и в ежедневната дейност при формиране на политиките, които цели Комисията като ценообразуване, като влияние върху обществото, като защита на жалби.

според нас един комисар, който да се занимава с устойчивото енергийно развитие, защото във връзка с транспонирането на европейското законодателство в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност

Основен проблем, който виждаме в законопроекта това е, че не е предвидена и финансова самостоятелност на регулатора, което на практика няма да доведе и до фактическата такава. Да не говорим, че в съществуващите разпоредби таксите, събирани по реда на Закона за енергетиката – тук почти цитирам становището на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – да да бъдат третирани като държавни вземания води до порочната практика събраните такси неколкократно да надвишават бюджета, който Министерството на финансите е определил за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като по този начин, от една страна, Комисията не разполага с достатъчно средства за изпълняване на правомощията си, а от друга, крайните клиенти в енергетиката и ВиК услугите са скрито облагани от държавата чрез включването в цените на регулираните услуги на пълния размер на таксите. Освен всичко друго финансовата самостоятелност е задължително условие за независимостта на Комисията, регламентирано в чл. 35, т. 5 от Директива 2009/72/ЕО и е необходимо да бъде транспонирана в националното законодателство. В § 6, където се говори за избора на комисарите няма дефинирани правила за подбора на кандидатите за комисари, не е ясно по какви критерии те ще бъдат избирани, пресявани от масата предложени комисари, каква ще бъде методиката. Тук споменаха, че има някакви безсмислени включвания на задължения на регулатора, мисля, че господин Симеонов го спомена това нещо, като да спазва Конституцията на страната, законите, да зачита и уважава правата на гражданите, тоест нещо, което е безсмислено, тъй като то е общо задължение на всички и не е необходимо да бъде вписано в закон. Всъщност както виждате от всички параграфи като изключим отчасти § 4, където е посочено изборът да бъде направен от Народното събрание, във всички други параграфи, без тези, които касаят имената, има концептуални

при условие че този закон бъде приет от Народното събрание, ще имаме съответните конкретни предложения. Нашата идея беше този закон да бъде оттеглен и да се даде един месец и половина, за да се направи един нормален, хубав закон, в който да бъдат отразени измененията, които са необходими в Закона за държавния държавния бюджет и всички други закони, които имат касателство към това, но както виждам, настройката е да бъде приет, така че още един път казвам – ние ще гласуваме „въздържали се”. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Имате думата за реплики.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще отправя моята реплика към господин Ерменков във връзка с разширяване състава на Комисията,

които са териториално определени – където са нарушенията, там се явяват по дела, но точно в състава на комисарите да има юрист – аз мисля, че това е излишно и е раздуване на Комисията. Мисля, че не е удачен и както го нарекохте Вие „комисар по устойчивото енергийно развитие”, който да се занимава с ефектите, с икономиите, с транспонирането на европейското законодателство. От тази гледна точка

Господин Ерменков, ние водихме дебат и в Комисията. С много от Вашите предложения – те са предложения на колеги от почти всички парламентарни групи по отношение на минималния опит, който се изисква, броя на комисарите, техните отговорности – имаме единодушие. Не мога да се съглася обаче с Вас и понеже няколко пъти повторихте, се принуждавам да взема реплика, че Вие сте подкрепяли идеята за избор от Народното събрание на комисарите в ДКЕВР. Това не е вярно! Трябва ясно да го заявим. Точно обратното! Вие отхвърлихте този законопроект в Четиридесет и второто народно събрание, ако си спомняте, а ако не, ще помоля администрацията на Народното събрание да Ви покаже отхвърления тогава законопроект, който ние внесохме.

за избор на комисарите в ДКЕВР от името на Народното събрание. По останалата част от изказването, което направихте, имаме до голяма степен сходство в мисленото. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! По отношение на присъствието на юрист и икономист ще повторя думите на колегата, който взе първи реплика. Но и аз мисля, че при наличието на осем юриста и определен юридически отдел, по същия начин има и хора, които са икономисти, мисля, че не е необходимо в състава на Комисията да влизат отделно юрист или икономист. Още повече, че доколкото разбирам Вие бихте

да не предопределяте лично Вие, защото определено Вие сте от специалистите във Вашата група, едно такова категорично въздържане по отношение на този законопроект, а да влезете в дискусия между първо и второ четене като професионалист, да направим така, че да помогнете да бъде усъвършенстван този закон, защото доколкото разбрах, Вие по принцип приемате основното – да се прехвърли като избор от Министерския съвет на Народното събрание. От там нататък – брой, дали ще участват определени специалисти или не, това мисля, че е въпрос на детайли. Призовавам Ви съвсем съвсем добронамерено да не вземате категорична позиция за въздържане или отхвърляне на този законопроект. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това, че има осем юристи в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, означава, че има хора, които да подготвят фактологията, материали, справки, съотнасянето на правната материя – изобщо цялата онази черна работа, ако мога така да я нарека. Но ако няма комисар-юрист, няма кой да представя Комисията по време на заседания на Върховния административен съд, за да защитава нейните позиции, защото единствените, които носят отговорност за решенията, са комисарите. Плюс това не забравяйте, че Комисията не е не е орган, който е йерархично построен от един председател и останали подчинени комисари, а колективен орган, при който всеки комисар носи отговорност за нещата, които взема и защитава. Когато говорим за решения, които трябва да бъдат взети и подписани, явно е, че нивото, на което те трябва да бъдат взети и подписани професионално, трябва да бъде достатъчно високо, затова предлагам и мисля, че тук по отношение на икономисти и финансисти нямаме големи различия в това дали трябва да има, или не в Комисията. И сега Комисията, която е, поддържа това нещо. Колкото до това дали ще има комисар по устойчиво енергийно развитие, тук има мотиви, по които трябва да се направи. Но нека това да го направим между първо и второ четене, за да не навлизаме в конкретика, която тогава би трябвало да бъде направена – по методологията по приемането на законите. Господин Симеонов, ние не сме против Закона, затова няма да гласуваме против него. Но в същото време искаме още един път да изразим с гласуването „въздържал се” становището си, че той не е закон, който отговаря наистина на очакванията на българския народ. Нищо повече! Естествено, че между първо и второ четене ще приложим всички умения и знания, доколкото ги имаме, за да се опитаме и намерим заедно като народно представителство, независимо от партийната си принадлежност, онези решения, които да бъдат в полза на българския народ и в полза на българската енергетика и ВиК-сектора. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги,

Има много съмнения по това как, по какъв начин работи тя, до каква степен нейните решения са основани на прозрачна и експертна гледна точка.

Считам, че ние трябва да се фокусираме основно върху целта – защо го правим, защо този Законопроект трябва да бъде приет. Ще се спра върху три основни мотива, които ще ме накарат да гласувам „за” този Законопроект. Първият и най-важният от всичките три е може би начинът, по който трябва да се избират комисарите в Комисията за енергийно и водно регулиране.

да има по-високо ниво от това те да бъдат избирани от Народното събрание. Макар че една процедура от Народното събрание някой път изисква и повече време, изисква и повече компромиси. В крайна сметка, избирането на комисарите от Народното събрание, безспорно ще е една стъпка, ще повиши нивото, ще се повиши стъпката, на която трябва да бъде Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Второто, което ще ме накара да гласувам „за” този Законопроект, е именно прозрачността. Имаше изказвания в Комисията по енергетика, че не всяко едно заседание трябва да бъде излъчвано пряко и да бъде толкова прозрачно,

наистина да гарантираме Комисията да взема своите решения прозрачно и обществото да има максимално възможност да участва във вземането и гледането на важни точки от нейния дневен ред. Третата точка, която считам, че е много важна и е залегнала в Законопроекта и в мотива на Министерския съвет, е именно Комисията да се раздели на два състава. Ние много навлязохме в темата дали да бъдат трима, четирима, дали да бъдат два отделни състава, дали да имат отделни председатели тези състави, но тук смисълът е съвсем различен. Основната цел е да се даде тласък и аз с две ръце ще гласувам „за” това нещо не само за частта „Електроенергетика” – тъй като в последните години може би натам сме насочили повече вниманието от страна на обществото и от страна на всички парламентарни групи,

сметки са необходими повече от 11 млрд. лв. инвестиции, именно за да се подобри мрежата, по която тече тази вода. Едно от най-ценните ни богатства е именно водата, а в началото на 21-и век имаме повече от 60% загуби по преносната мрежа. Това означава, че държавата, и пак казвам – общините,

безспорно ще даде тласък на този сектор и се надявам в следващите години да започнем наистина да работим по-активно в тази насока. Това са трите основни мотива, които ще ме накарат да гласувам „за”. Но искам на всички на всички колеги в залата и на всички граждани, които следят тази тема, да стане ясно – независимо как и по какъв начин ще се избират комисарите, дали прозрачността ще бъде гарантирана чрез пряко излъчване,

по формален или неформален начин върху тази Комисия, тя никога няма да заработи по начина, по който трябва. Тя трябва да работи абсолютно безпристрастно, прозрачно, нейните решения да бъдат основани не на политически, а на икономически принципи. Считам, че тук също всеки един от нас като народен представител трябва да си даде сметка защо сме стигнали до този момент. Крайно време е ние да престанем да се опитваме да правим социална политика през цената на електроенергията и на услугите изобщо в този сектор. Нашата цел като народни представители е да направим така, че икономиката да бъде работеща, да може повече хора да си позволят услугата. На всички тук ни е пределно ясно, че цената, която плащаме за тези услуги, не е реалната и няма как да бъде такава.

тогава тази Комисия няма да бъде независима и експертна. Така че се надявам всеки един от нас да си направи равносметката и от тук нататък да се поучим от грешките, които сме правили в миналото. Благодаря Ви.

и това е господин Мартин Димитров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Интересно е, че в своите предизборни програми и изказвания няма парламентарна група или няма сериозна парламентарна група, която да не обеща и да не предложи промяна в начина на работа на регулаторните органи. Какво се получава сега? Сега се получава така, че ако питате всяка една парламентарна група, тя би заявила, че е необходимо важните регулаторни органи да бъдат избирани от Народното събрание. Винаги посланието е било такова, и на колегите отляво например. Когато обаче се стигне до конкретно гласуване на такъв законопроект, те винаги намират повод и причина да не го подкрепят. Нещо повече, когато имаха мнозинство и техен премиер Орешарски, не само че не предложиха такъв законопроект, но и не подкрепиха внесено от друга политическа сила подобно предложение. Всъщност днес трябва да вземем важно решение, което да промени обичайния ход на събитията. Обичайният ход на събитията е – който и да дойде на власт, преди изборите обещавал

Най-ключовият момент в този Законопроект е именно това – възможността ДКЕВР да бъде избирана от Народното събрание след изслушване, задаване на въпроси, след което всяка парламентарна група, дори активните независими народни представители да могат да зададат своите въпроси и на тях да бъде отговорено. Така всеки кандидат за член на ДКЕВР да трябва да се докаже – има ли концепция, има ли идеи за развитието на сектора, било то енергетика или ВиК сектора и какво смята да прави. Това е важното. и партиите, които няма да подкрепят тази промяна, го правят неслучайно. Разбира се, техните формални мотиви, мотиви за пред обществото са други, но истинският мотив е, че те никога не са искали и никога не биха подкрепили парламентът да избира толкова важен регулаторен орган. Колеги, без тази промяна обаче ние не можем да променим България. Ако не променим регулаторите, ако оставим нещата, както досега, промяна в България не може да настъпи. Не че този модел гарантира успех.

всички членове на парламента ще могат да предлагат кандидати за членове на ДКЕВР. Ще има повече конкуренция, ще има изслушване и това ще даде възможност за качество, защото конкуренцията ражда качеството, прозрачността ражда качеството. На следващо място,

Не просто парламентът да избере в състезателна процедура нов състав – не само това, а след това да има и нов вид отговорност през прозрачност и отчетност. Да може да се види по всяка ключова тема, касаеща примерно цената на тока или проблемите във ВиК сектора, всеки как е гласувал. Да могат медиите да попитат защо така е гласувал, с какви мотиви. Сещам се сега за друг вид регулатор, който

няма официална информация. Част от промяната и реформата, която искаме да постигнем в България, е това – индивидуална отговорност. Да знаем за всеки един по ключовите въпроси защо е взел дадено решение, защо е гласувал по определен начин и той да може да понесе своята отговорност. Накрая, колеги, призовавам за дълъг срок за предложения между първо и второ четене, за да може идеите на всички политически партии за доусъвършенстване

областта на топлотехниката примерно за тецовете. Много се говори за юристи и икономисти. Не се каза обаче, че в настоящия състав на Комисията икономисти и юристи има. Просто те имат професионално развитие в конкретната област. Един от членовете на ВиК е юрист, другият – икономист. Те не са ВиК инженери. В този дух, няма притеснение, че Комисията няма да има квалифициран състав. Относно колективното начало обаче има какво да се каже, защото с настоящия Правилник реално Комисията се управлява от председателя, който контролира цялата администрация. Членовете участват на практика инцидентно, само в колективните заседания, получавайки малко по-рано материалите. това за непълноценен вариант за натоварването на такъв орган. Имаме много добра регламентация примерно в Комисията за защита на конкуренцията, във Финансовия надзор и прочее, която създава

поради липса на капацитет самата Комисия колективно да се занимава с това. Имаме проблем и с издаването на наказателни постановления. На практика с настоящия си състав и с настоящия председател Комисията не беше издала нито едно наказателно постановление до първото заседание на Комисията в Народното събрание, която ги наблюдава. След това ударно – в рамките на един месец, се издадоха около 450 и 450 постановления за прекратяване на производство. Следователно очевидно необходимост от прецизиране на този аспект от дейността. Нещо повече, голяма част от прекратените производства, неиздадавайки наказателни постановления, се оказаха с

освен функционални правила, но и разделяне на компетенциите и ресорни заместник-председатели, които да отговарят за различните направления на дейността. Нека те да бъдат овластени да издават наказателни постановления, да отговарят на преписки и прочее, а не всичко да върши председателят, което силно затруднява работата на Комисията. В тази посока според мен трябва да бъдат размислите. Смятам, че може би един

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, тъй като вземам думата, предполагам че вече сме към края на дискусията по внесения законопроект, учудвам се от позицията, която заявиха колегите от БСП, за въздържане от гласуване на този законопроект, защото аз мисля, че не трябва да има народен представител в тази зала, който да не подкрепи на първо четене така предложения Законопроект за изменение на Закона за енергетиката. Първо, защото този законопроект цели три неща. Това са: независимост на работата на регулатора, оптимизиране на неговата работа и прозрачност при вземането на решения. Нали това са обществените нагласи, нали това очакват от нас избирателите, които са ни изпратили в тази зала? Така че се учудвам от това становище и смятам, че то ще бъде ревизирано до гласуването. Надявам се, колеги, защото иначе на знам как бихте го обяснили пред Вашите избиратели. Цяла година слушахме, че търсите прозрачност. Независимо от това кой е изготвил този законопроект, кое правителство – било то избрано или назначено, този законопроект е навременен и той ще отговори на тези изисквания, които гражданите имат към нас – да осигурим тази независимост на регулатора, той да не бъде назначаван от дадено правителство и колеги от която и да е управляваща партия, както наблюдавахме миналата година, да не излизат от телевизионните студия и оттам да регулират цените на тока. Да не бъде използван като инструмент за популизъм и за преследване на политически цели, а напротив да бъде един абсолютно независим орган, който да контролира и да регулира тези взаимоотношения в обществения живот. Тук повечето изказвания не бяха по целите и по смисъла на законопроекта. Дебатът по-скоро се превърна в дебат за второ четене с конкретика и се откроиха няколко предложения относно финансирането на Държавната комисия, относно разделянето й на две части – дали да бъде само енергийна или водна комисия; за стажа на кандидатите, които ще явяват, за да бъдат комисари; за броя на членовете; за открити или закрити заседания. Аз смятам, че това е дебат, който може да бъде проведен между първо и второ четене. Това са конкретни предложения, които могат да влязат като промяна в Законопроекта на второ четене. Дебатът за юриста и икономиста ми се струва също несъстоятелен, защото никъде в този Законопроект не е написано, че трябва да има техническо образование, а пък ние изрично да вкарваме юристи и икономисти. Представете си, че се явят кандидати само юристи и икономисти – ние тогава трябва да вкараме изисквания за един инженер с техническо образование в Комисията. Така че всичко това, колеги, са предложения за второ четене. Аз смятам, че всички ние трябва да подкрепим този законопроект, за да отговорим на очакванията на българските граждани и да направим един независим регулаторен орган, на който хората да имат доверие и който да взима правилни и независими решения. Благодаря Ви. Реплики? Няма. За изказване – господин Манол Генов.

Едно ми става ясно – фокусът на всички проблеми, са съсредоточени върху енергетиката и върху енергийния сектор. ВиК секторът отново е доведеното дете на държавата. Отново държавата е в ролята на мащеха към ВиК сектора. Не искам да влизам в подробности. Ще Ви дам един пример за невъзможността на състава в Комисията от ВиК сектора да работи

Блокиране на работата на състава, който отговаря за ВиК сектора. Тук колегата от ГЕРБ си посипа главата с пепел, че наистина общините и държавата не сме обръщали внимание на ВиК сектора. Изтъкната бе необходимостта от 11 милиона инвестиции в него. Но имайте предвид, че ние имаме препоръка, консултантски доклад за изпълнение на Стратегията за реформата във ВиК сектора, където трябва да имаме отделен регулатор. За да не бъда многословен, се обръщам към председателя на Комисията – между първо и второ четене нека да бъдат взети мненията на Българската асоциация по водите, на Съюза на работодателите във ВиК сектора. Там ще видите практически претенциите на бранша към законодателството.

именно защото не искаме да гласуваме един неработещ закон, който създава атмосфера за част от сектора на публичните услуги, поставяне невъзможност пред него да се развива. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Генов. Реплики? Няма. Думата за изказване има Валентин Николов от ГЕРБ.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, хубаво е, че от всички изказващи се разбирам, че подкрепят Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде избирана от парламента. Разбира се, там има и нюанси. Разбира се и независимостта на тази Комисия би трябвало да е напълно завършена, когато има и финансова независимост. Това е безспорен факт, така че върху него трябва да се работи. Но защо стигаме дотук – да се внесе този законопроект и да търсим варианти именно от парламента да бъде избираната тази Комисия? именно защото хората са разклатили своето доверие в решенията, които тази Комисия взема. взема. Хората имат праг на поносимост на всички решения, които Комисията взема и затова искат те да се намесят в тези решения и да ги контролират. Помня, че в края на 2012 г. – тогава министър Добрев, беше изпратил делегация от Министерството на енергетиката в Европейската комисия,

пакет. Тогава препоръката на Европейската комисия беше точно такава финансова независимост и точно избирането от такъв орган, какъвто е върховният орган на Република България – Народното събрание.

Защото тази Комисия, освен цената на тока, която отива при крайните потребители, формира и цената на топлоенергията, на ВиК услугите и съответно на преноса на газа, който тече през газопреносната мрежа на Ако питате левите популисти – Република България би трябвало да се управлява от две министерства: Социално министерство и Министерство на вътрешните работи. В това Социално министерство трябва да влизат абсолютно всички сектори, така че да бъдат

цените на тока, на топлото. И съответно Министерство на вътрешните работи да пази политиците и Народното събрание за това, че в един момент системите няма да издържат. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, формирайки цената на тока, го взема от производителите, които, забележете, са търговски дружества. Тези търговски дружества би трябвало да формират печалба.

за да може да определи по-ниска цена на тока, доведе тези търговски дружества до ликвидна криза. Печалбата на АЕЦ „Козлодуй” от 146 милиона падна на 45 милиона, Националната електрическа компания има задължения над 3 млрд. и половина, електросистемният оператор е на загуба, не може да извърши съответно подновяване на електрическата мрежа, ТЕЦ „Марица изток 2” е в ликвидна криза. Да не изброявам цветущото състояние на енергетиката в България. Тази ликвидна криза, разбира се, има и последващ оттенък – липса на инвестиции и риск за енергийната инфраструктура на страната. Тоест видя се, че социална политика през цената на тока не трябва да има. Реформата на енергийния сектор е в изпълнителната и в законодателната власт, която дава условията, дава рамките на това, което трябва да се случи в енергетиката, а Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да отчете състоянието, параметрите и съответно да ги материализира в числа. Именно решенията за цената на тока на ТЕЦ „Марица изток 2”, която трябва да е в регулаторния микс,

Съответно при себестойност цена на тока на АЕЦ „Козлодуй” от порядъка на 45 – 51 лв. тя пада на 30 лв. В един момент чакаме удължаване ресурса на V и VІ блок, чакаме инвестиции в ІХ и Х блок на ТЕЦ „Марица изток 2”, чакаме мрежата да бъде подновена, така че да няма аварии. Тоест качеството, което искат потребителите, освен ниска цена, да бъде на необходимото ниво. Това няма как да стане. Затова са необходими или реформи в енергийната система, или съответно увеличаване цената на тока. Всички тук сме наясно, че увеличаването цената на тока ще бъде над необходимото търпение на хората, които потребяват този ток. Затова трябва много спешно реформа в енергийната система, а това може да стане, единствено и само когато хората вярват на енергийния регулатор. Именно това е пътят то да се случи. Разбира се, има много обструкции, много неща, които могат да станат между първо и второ четене. По много от тях съм съгласен с преждеговорившите. Финансовата стабилност. Нека да погледнем отделянето на ВиК от енергийната част на Комисията с общ председател дали е най-добрият вариант. Но това ще стане в дискусия между първо и второ четене. Ако изчакаме месец и половина, както предложи господин Ерменков, пак ще отидем там, че енергийната система ще предизвика нови бунтове. Аз лично ще подкрепя именно този законопроект с идеята да бъдат поправени някои от нещата между първо и второ четене. Благодаря.

Имате реплика – господин Аталай, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Николов, изслушах Ви внимателно – личи си, че вече сте влезли в енергетиката. Като директор на АЕЦ-а виждам, че сте положили достатъчно усилия, за да разберете каква система е енергетиката. Приветствам Ви от трибуната. Ще изразя определени несъгласия с това, което се опитвате – пак политически да прехвърлите отговорността за състоянието на енергетиката само от лявата страна или вдясно.

3 милиарда 200 милиона, не са натрупани само през 2013 г. Тези задължения са натрупани много повече по Ваше време и много по-малко – по наше. Сега избирателят Ви изпрати тук и Ви даде възможност пред Народното събрание и пред обществото да представите концепция, стратегия как и по какъв начин ще се излезе от това състояние на енергетиката. Ние затова сме тук и сме готови да подкрепим онези действия и възможности, чрез които енергетиката ще бъде стабилизирана – с тези промени в закона, промените промените в състава на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, без да им определим, без да ги натоварим впоследствие с контролираща дейност, онази част, с която ще вдигнем доверието в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, защото Вашето управление, защото всички управления (председателят дава сигнал,

разбрахме, че се притеснявате от недоволството на хората от това, което предстои да направите. Реформата, за която говорите, ще бъде в раздържавяване на дялове от собствеността на държавата в Българския енергиен холдинг ли? Това ли ни подготвяте?

бе, господин Аталай, бъдещата инвестиционна дейност на дружествата. Това, разбира се, влошава качеството и въобще бъдещето на енергетиката в България, но понеже казахте: „повече ние”, „повече вие,”

с плащанията по проектите „Белене” и „Цанков камък”, които продължиха в 2009 – 2010 г. и се плащат и от правителството на ГЕРБ. Но най-големият дефицитен дълг се натрупа в 2013 – 2014 г. Такъв дефицит, който в момента формира Националната електрическа компания, никога не е бил. Относно реформата, за която говори господин Янков, искам да кажа, че в момента не се предвижда продаване на част от Българския енергиен холдинг, макар че това е заложено още в 2008 г. като идея, в 2009 г. – за продажба на 20%. И това е в една от стратегиите, които е направила тройната коалиция, но, надявам се, че тогава са искали по този начин да направят по-прозрачни процесите, които текат в Българския енергиен холдинг, а не начина, по който беше приватизирана Общинска банка и по който беше управлявана впоследствие. Надявам се. Благодаря. Господин Ерменков – лично обяснение към господин Николов. Какво Ви засегна, господин Ерменков? ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Сега ще обясня. Няма да злоупотребявам. Малко само... Уважаема госпожо Председател, това, което каза господин Николов по повод месец и половина отлагане на Законопроекта аз го възприех като обвинение в това, че искаме да протакаме нещата, затова вземам отношение, не за друго. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА моля все пак да погледнете стенограмата. Аз не съм направил процедурно предложение в парламентарната зала да отлагаме с месец и половина приемането на този Закон. Единственото нещо, което направих, беше да обясня, че подкрепяйки с пълно съзнание, че това е правилният път, приемането на промени, които да доведат избирането на комисарите в Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание, всичко друго, което е написано в закона, търпи сериозна критика и както виждате – не само от нас, а от всички парламентарни групи. И понеже знаете поговорката, че пътят към ада е постлан с добри намерения, затова не искахме да тръгнем по този път. Затова нашата идея беше в комисия да изготвим закон, но видимо това няма да се случи. Поради тази причина, пак повтарям, няма как да размислим. Не можем да приемем неща, които не действат и не съдействат за на Комисията по начин, по който трябва да функционира. И това, че тя ще бъде само избрана от Народното събрание, но ако функционира по начина, по който е записано по-нататък в Проектозакона, ще бъде безсмислен даже изборът на комисарите комисарите от Народното събрание, защото те няма да вършат работа. Затова ние ще гласуваме „въздържали се”, а не защото сме против, а по този начин показваме своето отношение към качеството, не съдържанието на точка „Избор от парламента”, а към качеството на закона като цяло. Благодаря. Благодаря Ви, господин Ерменков. Сега ще направим почивка до 12.05 ч., след което за изказване са заявили желание господин Кънчо Филипов от БДЦ и Дeлян Добрев от ГЕРБ.